Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora. Prehajamo na glasovanje Državnega zbora o predlogih odločitev. Državni zbor bo glasoval po naslednjem vrstnem redu 1., 2., in 3. točka. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav! Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda – obravnava Predloga rebalansa Proračuna Republike Slovenije za leto 2023. Prehajamo na odločanje o splošnem delu predloga rebalansa proračuna. Glasujemo.

Boste poskušali kartico odstraniti in spet… A dela, dela? Ne dela.

Ampak malo smeha tudi ne škodi, ali ne? Smeh je pol zdravja in zdravje je naše največje bogastvo. Okej.

Končali smo odločanje o posameznih delih predloga rebalansa proračuna. Ker k predlogu rebalansa proračuna ni bil sprejet noben amandma v skladu s prvim odstavkom 162. člena Poslovnika ugotavljam, da je predlog rebalansa proračuna usklajen glede prejemkov in izdatkov ter po delih. Prehajamo na odločanje o predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 v celoti. Glasujemo.

sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda – tretja obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2023 in 2024, v okviru nujnega postopka. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. 106.

Navzočih je 82 poslank in poslancev, vsi so glasovali za. (Za je glasovalo 82.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda – druga obravnava Predloga zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, v okviru nujnega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 31. avgusta, torej danes, ki je objavljen na E-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 13. členu. Glasujemo.

Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k temu členu pod številko dve brezpredmeten. Glasujemo.

pa vendar glede na situacijo v naslednjih mesecih, ko bo potrebno angažirati ogromno težke mehanizacije, ker primanjkuje v gradbeništvu šoferjev, upravljavcev strojev, se nam zdi smiselno, da

ZUPANČIČ: Imajo morda še poslanske skupine? (Ne.) Ne. Potem izvolite, kolega Gregorič. Boste v imenu poslanske skupine obrazložili?

in si to želijo, omogoča začasno in občasno delo v neomejenem obsegu in to za zadnje štiri mesece tega leta. Jaz sem zelo za, bom to podprl in želel bi se, da bi to pač veljalo še mnogo let naprej. Hvala lepa. PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR

prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 140. členu. Glasujemo.

prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 99. členu pod

prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke k 99. členu pod številko 1. Če

Zdaj odločamo o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k istemu, torej 48. členu, pod številko 2. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 68. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 86. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 81. členu. Glasujemo.

in dodajamo društva in ustanove med upravičence do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč. Na ta način se lahko na primer Kajakaška zveza Slovenije z prijavi škodo na

dvorane/ Izvolite. Kaj imamo? Kakšen predlog, proceduralni, karkoli? torej, to se pravi, obrazložitev glasu ste dala pri napačnem členu.

Ker sta amandmaja Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati in Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke k 98. členu vsebinsko enaka, bomo o njiju glasovali skupaj. Ker pa je amandma Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati k temu členu vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 162. členu, bo amandma k sto 162. členu postal brezpredmeten, če amandmaja k 98. členu ne bosta sprejeta. Prehajamo torej na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati in amandmaju Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke k 98. členu. Glasujemo.

Ker amandma Poslanske skupine Nova Slovenija k 98. členu ni bil sprejet, je postal amandma istega predlagatelja k 162. členu brezpredmeten. Zdaj prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke k 99. členu pod številko 1. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k temu členu pod številko 2 brezpredmeten. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 116. členu. Glasujemo.

Zdaj smo pri 128. členu, pri prvem. V imenu poslanske skupine? Izvolite, ampak nismo še pri vašem amandmaju.

zaradi poplav in plazov poškodovanih objektov vodne infrastrukture je bil originalni predlog narejen, da se ta infrastruktura obnavlja na dvajsetletno poplavno dobo. Včeraj mi je uspelo spraviti to na stoletno poplavno dobo, ampak danes vidim, da smo nazaj vložili, da gre za stoletno, ampak če ne gre drugače, pa najmanj za dvajset letno poplavno dobo. Jaz kot tehnik smatram to, da je to zmaga

smo malo zmedeni. V redu, to se pravi, bo še kdo obrazložil svoj glas, govorimo o amandmaju pri 128. členu pod številko ena, gre za amandma koalicije? Če ne, glasujemo.

Navzočih je 82 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 43, proti pa 2. (Za enega vemo kateri je bil.)

Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Mi bomo seveda ta amandma podprli in bomo ob tem veseli. Zdaj o čem govori ta amandma? Gre za nujnost učinkovite in dolgotrajne sanacije poškodovane vodne infrastrukture in drugih objektov, namenjenih za varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Morda smo res v razpravi se fokusirali na izgradnjo, izključno na izgradnjo nasipov ob reki Muri. Zakaj? Povsem logično, ker ta postopek pravzaprav že teče in sicer od junija 2021, ko je bil ta projekt, namreč rekonstrukcije približno štiridesetih kilometrov nasipa ob reki Muri, zapisan v slovenski načrt za okrevanje in odpornost, za to je bilo zagotovljenih okrog 40 milijonov evrov sredstev, se je pa potem zataknilo, kot običajno, pri birokratskih ovirah, ko sta dve državni inštituciji trčili in se še do danes ne moreta zmeniti, kje je prava trasa. Občine ob reki Muri so že podpisale sporazume z Direkcijo Republike Slovenije za vode. In zdaj mora nekdo reči recimo takole, imate 48-ur časa, da se dogovorite oziroma da sprejmete odločitev. Pa še nekaj, kolegice in kolegi, ta amandma smo pisali pravzaprav izključno na nek način po naročilu predsednika Vlade. Zakaj? Zato, ker je tukaj vgrajena stroka,

prav zaradi tega verjamemo, da je potreben ta amandma, da ga je potrebno sprejeti in da gre potem izgradnja poplavnih nasipov, protipoplavnih nasipov ob reki Muri in tudi seveda širom območja naše države naprej.

(PS Svoboda): Najlepša hvala. Rada bi poudarila, da imamo v Poslanski skupini Svoboda kar štiri pomurske poslance, ki nam je vsem v interesu, da se visokovodni nasipi ob Muri uredijo, vendar pa danes govorimo o interventnem zakonu, ki ne more urejati manjkajočih, manjkajočih nasipov. Govorimo še o nekje 16 kilometrov manjkajočih nasipov in to bomo urejali, kot že dogovorjeno, v posebnem zakonu, v Zakonu o obnovi. Bi pa tudi poudarila, da je minister Brežan že bil na terenskem ogledu, jutri opravljajo sestanek na to temo že v občini Razkrižje, tako da, medtem ko se nov zakon pripravlja, že vsa usklajevanja potekajo in prepričana sem, da bomo to končno tudi uredili. Tega konkretnega amandmaja pa ne morem podpreti, ker je v bistvu neizvedljiv, saj uvaja sivo infrastrukturo, za urejanje nasipov omenja celo jezove, iz načrta za okrevanje in odpornost pa ne moremo črpati sredstev, če ne uporabimo nekih sonaravnih rešitev.

temu ni več kaj za dodati. Na Prekmurje se vedno pozabi in kot kolega Jožef Horvat vedno reče, mi se moramo za vsak evro »po štirej«(?) vlačiti tudi v Državnem zboru, to je bilo v prekmurščini rečeno, tako da vas tudi prosim tukaj za kak glas. Hvala.

Torej glasujemo o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati, k 128. členu pod številko 2. Glasujemo.

Zdaj prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati k 129. členu. Glasujemo.

prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 144. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanskih skupin Nova Slovenija - krščanski demokrati, Svoboda, Slovenska demokratska stranka, Socialni demokrati, Levica in poslanca Italijanske in madžarske narodne skupnosti. 111. TRAK (VI) 18.50 (nadaljevanje) oziroma ta poslanska skupina k 146. členu.

ga bom citiral, govori: »V letu 2023 se sredstva za izvajanje ukrepa mokrega čiščenja javnih površin za namene preprečevanja prašenja za občino Črna, Mežica, Ravne, Prevalje in Dravograd, kjer ta ukrep zaradi posledic poplav ali plazov nujno potreben za varovanje zdravja ljudi, zagotavljajo proračun Republike Slovenije.« Govori o tem, da se politika v naši državi kljub vsemu lahko poenoti. Morda je to zloraba proceduralnega, ampak naj se zahvalim vsem poslanskim skupinam, ki smo danes ta amandma uskladili. Vsi vemo, da je Koroška, Mežiška dolina utrpela ogromno škode. Imamo okoljsko katastrofo, onesnaženost s svincem. Naj se na tem mestu iz korektnosti zahvalim vodji poslanske skupine Janezu Ciglerju Kralju in v Novi Sloveniji, ki je ta amandma predlagala in enaka zahvala gre vsem poslanskim skupinam, ki bomo ta amandma podprli, ki bo veljal do konca leta 2023, kjer bomo čistili javne površine. Do konca leta 2023 pa tudi sam pričakujem, da bo Vlada z resornim ministrstvom pripravila zakonsko podlago za to, da se začne sanacija po onesnaženosti s svincem v Mežiški in verjetno tudi v Dravski dolini. Tako da to je ena izmed tistih svetlih točk, kjer se tudi slovenska politika zna poenotiti in naj bo to formula tudi za naprej, kjer znamo stopiti skupaj. Verjamem, da bodo tudi ljudje to sprejeli na nek način tudi z aplavzom. Tako, da iskrena hvala vsem. Vseeno aplavz, se tudi meni zdi lepo. Kolega Stojanovič, vi imate obrazložitev v imenu poslanske skupine, predvidevam? Tako je, spoštovana predsednica, pa tudi v svojem imenu. Zdaj dosti je povedal že kolega Jani, mislim, da kaj dosti na to ni dodati. Jaz bi dodal mogoče to, da sem hvaležen kolegom iz Poslanske skupine Svoboda, hvaležen sem seveda tudi ostalim poslanskim kolegicam kolegicam in kolegom, da so prisluhnili pozivu Koroške. Ne gre v resnici pri tem amandmaju za včerajšnja seja Odbora za infrastrukturo, ni šlo za kakšno nagajanje, šlo je zgolj za tehnično ureditev in uskladitev obveznosti, ki bi jih ta amandma nalagal Vladi oziroma in pristojnim ministrstvom. Se zahvaljujem tudi ministrstvom, da so pogledali kje so možnosti in seveda, da smo tekst danes uskladili in ga tudi usklajenega vložili kot vsi sopodpisniki. enotnost Državnega zbora, ki je v tem trenutku zagotovo Koroška regija potrebuje, se je danes pokazala pri tem, prav pri tem amandmaju, ki je v resnici amandma opozicijske stranke, pa nič narobe. In prav je tudi, da je stroka prisluhnila temu pozivu. Jaz sem že sam 22. avgusta podobno tematiko naslovil na obe pristojnimi ministrstvi in bi v vsakem primeru sanacijo nadaljevali. Skratka, kakorkoli, amandma bo zdaj potrjen. Tudi sam bom glasoval zanj, tako tudi Poslanska skupina Svoboda. Hvala lepa tudi vsem ostalim. Še enkrat, Korošci, Korošice ne bodo pozabljeni, vsaj dokler smo tukaj v Državnem zboru ljudje, ki prihajamo od tam. Regija, ki je bila toliko časa degradirana,

Najlepša hvala, spoštovana predsednica. Prijatelja spoznaš v nesreči. Ta amandma je pravzaprav rezultat skupnega napora nas vseh na predlog stroke, območne enote Nacionalnega instituta za javno zdravje Ravne na Koroškem. In v Novi Sloveniji stroko res res močno spoštujemo in jo probamo upoštevati. In to smo vsi skupaj naredili za ljudi, predvsem za mlade, ki so najbolj rizično izpostavljeni tem, tej kontaminaciji s težkimi kovinami. da je to tudi en znak upanja, da smo se sposobni dogovoriti, ko gre za ljudi. 112. TRAK: (VP) 18.55 (nadaljevanje) Hvala vsem in seveda bomo v poslanski skupini z veseljem podprli ta amandma, na katerem je lepo videti sopodpise prav vseh poslanskih skupin. Hvala lepa. In sedaj kolegica Helbl, obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine. Izvolite. ALENKA HELBL (PS SDS): Hvala za besedo. Torej, politična enotnost pri tako zelo pomembnem in prav konkretnem ukrepu kaže, da se da, da pot je, da bi lahko bil tudi današnji obravnavani intervencijski zakon še bolj akcijski, moram pa reči, da, da smo na srečo skupaj le uspeli tekom današnjega dneva na predlog mnogih, torej predvsem pa seveda z, da je največja koalicijska stranka vendarle prisluhnila stroki je to, to pomeni mogoče tudi neko upanje, je neka luč za Koroško. Namreč takšni, takšni rezultati teh merjenj in vsega tega in strah pred vsem tem bi lahko, pa morda ne bo, upajmo, da ne, pomenil tudi preplah med mladimi in o tem se veliko govori in bi lahko pomenil tudi izselitev mladih Korošcev zaradi takih stanj tudi iz same Koroške, predvsem iz Mežiške doline. Tako da to je, to je res izjemen ukrep, ki smo ga uspeli. Lahko bi še katerega,

Navzočih je 82 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 81, proti pa 1, ki se je verjetno zmotil. 1.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. Zdaj prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke 152. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 153. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 154. členu. Glasujemo.

Ugotavljam, da je Državni zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaje k več členom predloga zakona. Sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k tem členom vložiti amandmaje? (Ne.) Torej prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona in ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev in vas obveščam, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Zdaj prehajamo na odločanje o predlogu zakona v celoti. Gospod Prednik, izvolite, aha, skozi dvigujete roko. Torej ne boste obrazložili glasu, predvidevam. Okej. In glasujemo torej o predlogu zakona, izvolite.

Hvala